Виждам, че цари известно оживление, колеги, но все пак, ако може, вече да преминем към работен режим. Вчера е постъпил Проект за решение за разглеждане и гласуване съгласно установения ред ред за предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание господин Никола Минчев и съответните мотиви към него. това на основание чл. 47, ал. 5 и във връзка с чл. 5, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в дневния ред на Народното събрание да бъде включена нова точка пета, в която да бъде разгледан Проектът на решение за предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание Никола Минчев. Моля, режим на гласуване.

Председателят може да прави съответните предложения. Нека да гласуваме това предложение и след това ще Ви дам думата за други процедури. За да няма

За да няма и някакви съмнения, като председателстващ заседанието ще направя предложение после да удължим времето, при необходимост до изчерпване на точка четвърта и пета в дневния ред, така че да е сигурно, че ще имаме гласувания и по двете точки в рамките на пленарния ден. Моля, режим на гласуване. Гласували 231 народни представители: за 224, против 2, въздържали се 5. Предложението за включване на точка пета в дневния ред

Благодаря, господин Председател. Предлагам точката за оставката на председателя на Народното събрание да бъде точка четвърта, тоест да бъде първа за днешния дневен ред. Благодаря, господин Йорданов. Има ли обратно предложение? Не виждам. Да, заповядайте, господин Иванов.

Правя обратно предложение, защото считам, че като точка първа и като далеч по-важна за нуждите на обществото е да бъде разгледан Законопроектът за държавния бюджет. Както председателят вече посочи, времето ще бъде удължено и като точка втора

имаме в Правилника известна неяснота. Предложението, което направих, беше включено в програмата като точка пета, но смятам, че можем да допуснем гласуване за размяна на тези точки въпреки това, за да започнем в добър тон заседанието. Още повече че надявам се все пак да приемете и следващото предложение, което ще направя, за удължаване на времето до изчерпване на двете точки при необходимост. Моля, режим на гласуване по предложението на господин Йорданов.

„Прегласуване“ ли чух? Да. Моля, прегласуване. Режим на гласуване.

Режим на гласуване. Гласували 235 народни представители: за 124, против 108, въздържали се 3. Предложението е потвърдено, можем да кажем. Сега правя процедурно предложение, при необходимост пленарното заседание да бъде удължено днес до изчерпване на точка четвърта и пета в дневния ред. Както стана ясно вече, точка четвърта точка четвърта е предложението за Решение за освобождаване на председателя на Народното събрание, точка пета ще бъде Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. от Правилника на Народното събрание внасям Проект за решение за предсрочно освобождаване на председателя на Народното събрание господин Никола Минчев с мотиви към него. Моля Проектът за решение да бъде представен за разглеждане и гласуване.

Ще Ви изчета мотивите, страница и нещо са.

Условията за това са искането да е подписано от най-малко 48 народни представители и да е посочен дневен ред. И двете условия са изпълнени. Не е състоятелно твърдението на председателя на Народното събрание, че не е посочен ред за разглеждане на точките и лицето, което ще представи информацията, тъй като това не е изискване на Правилника, а в Програмата на Народното събрание не се посочват лицата, които ще бъдат поканени за присъствие в пленарната зала. Безспорно е, че по тази точка компетентният министър е министърът на външните работи. Нормите са императивни и тяхното неспазване води до грубо погазване на Конституцията и Правилника на Народното събрание. Едва ли има по-чувствителна тема за българския народ от темата за Македония. Предполагаемото наличие на новооткрити факти и действия от страна на държавните органи, които дават съмнения относно правилността и законността на преговорния процес по присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз, са извънредни обстоятелства сами по себе си. Изискването за предварително обявен дневен ред в конкретния случай не може да се използва като извинение за несвикване на извънредно заседание, тъй като съгласно Конституцията на Република България, компетентно за провеждането на външната политика и преговорния процес в рамките на Европейския съюз, е единствено Министерството на външните работи.

от Правилника относно процеса на присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз“. В рамките на обсъждането стана ясно, че в Народното събрание са постъпили документи, класифицирани по Закона за защита на класифицираната информация, свързани с изслушването. На основание чл. 44, ал. 4 от Правилника заседанието трябва да е закрито, без това да се обсъжда и гласува. Въпреки изявлението на министъра на външните работи, че в доклада си ще реферира към постъпилите класифицирани документи, заседанието не беше закрито в нарушение на чл. 44, ал. 4 от Правилника на Народното събрание.

Законопроекти, по които е приключило обсъждането и предстои гласуване, не се внасят своевременно в пленарната зала. Пример за това е Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., № 47-254-01-56. Парламентарният контрол не се осъществява своевременно, като се възпрепятства своевременното изслушване на министрите от правителството. Има събрани 120 подписа под тези мотиви. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН Преминаваме към дискусия по така предложения Проект за решение. Давам думата на господин Гюров. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Премиер, госпожи и господа вицепремиери, министри, уважаеми колеги! Уважаеми колеги народни представители, мафията си поиска държавата, мафията безцеремонно иска да удари върха на парламентарната ни република – Народното събрание. Броени дни, след като пресякохме престъпните схеми на „Капитан Андреево“, след като спряхме транзита на парите от магистралите към чекмеджетата, дадохме да се разбере, че Антикорупционната комисия ще заработи, и то начело с човек, който не трепери пред задкулисието. Мафията прави днешния решителен хол за дестабилизиране на държавата, защото, колкото и панически парламентарни хватки да са пуснати в ход, колкото и бутафорни външнополитически декори да се сложат, едно е ясно – става дума за пари. Това е показна атака срещу председателя на парламента – човекът на един от най-високите постове в държавата. За всички тук е ясно, че най-младият председател в историята на българския парламент е брилянтен юрист, който води тази институция с чест, а не с процедури и хватки. Той неведнъж е доказал, че е пазител на политическия морал. Всички Вие от всички групи в кулоарите сте признавали, че цените високо Никола Минчев и макар че нямаше предходен опит, той бързо се превърна в един от най-успешните председатели, които Народното събрание е имало. Вие отлично знаете, че нямате никакви доводи срещу този изключително млад човек. Целта е ясна – търси се сплашване. Истината е, че мишената беше сложена върху Никола Минчев още преди заседанието вчера. Не се заблуждавайте, че хората са забравили заканите, които чухме тук още преди да удари парламентарният звънец. Шоуто на мафията щеше да продължи, каквото и да беше направил Никола Минчев. Всички знаете, че македонският сценарий е фалшив. Вчера стана ясно и за слепците, че няма никакви тайни договорки, нито поети обещания, че всички упреци в тази посока са абсолютна измислица на човека от диванчето, който искаше да продаде националния интерес срещу договорка за отпадането на визите за българите за САЩ. Сега упреквате Никола Минчев, че помогна и на малцината, останали измамени от лъжепатриотични лозунги, да прогледнат, а той просто изпълни волята на гласувалите депутати в залата. Ако беше направил обратното, пак щяхте да му поискате оставката. Наскоро чух един човек да крещи истерично: „Заради Македония!“ в интервю по радиото. Не се заблуждавайте от викове – те целят да заглушат истината. Всеки от Вас знае, че няма как през главата му като депутат да се вдигне ветото, но има обаче опасност през главите ни като депутати задкулисието да влезе в нова коалиция. Гласуването за оставката на председателя на парламента е тест. Днес мафията ще си преброи гласовете в залата! Все още има време да застанете от правилната страна на историята. Моментът за държавата ни е критичен и това не е куха фраза.

Това е истинският разговор, който трябва да водим. Обръщам се към всички достойни хора в тази зала – не бъдете мълчаливи свидетели на това поръчково разчистване на сметки. Ако депутатите се уплашим от мафията, как българите да бъдат смели? Преди година те едва успяха да си вземат държавата от задкулисието и са я поверили на нас да я пазим. Не ги предавайте! Някой вожд може да Ви нарече предатели от дивана във Фейсбук, но него може и да не го срещнете повече, обаче ще видите семействата си, роднините, приятелите, съгражданите си и трябва да можете да ги погледнете в очите. Не предавайте българите и България на мафията! Няма да можете да си го простите. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, процедурата ми по начина на водене е към Вас. В това изказване бяха отправени обидни квалификации към народните представители. човека, избрани от българския народ легитимно от различни спектри на политическата система, са се подписали под легитимно искане за оставка на председателя на Народното събрание с мотиви. Как се чувствате като водещ заседанието да не направите забележка за тази обида към хората, които са избрали всички нас? Промяната“) да нарека който и да било в тази зала мафия, защото това означава, че наричам мафия тези, които са го избрали. Уважаеми господин Председател, това е позор и дъно за българския парламент! Това, че се иска оставка, това че вървят политически процеси, които са описани в Конституцията и които са описани в Правилника на Народното събрание, не ни дава основание от тази трибуна да говорим неща, които петнят българския народ, българската демокрация и българската държава. И без това остана малко от държавността в България благодарение на ей тези хора тук! (Ръкопляскания от ДПС.) Благодаря, господин Цонев. Струва ми се, че това беше по-скоро реплика, но приемам, че бележката е към мен. Може да продължим с процедурите по начина на водене. Заповядайте, господин Карадайъ. Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър председател, уважаеми госпожи и господа министри! Господин Председател, мисля, че не обърнахте достатъчно сериозно внимание на призива на господин Цонев. Нека да съхраним поне малкото достойнство, което е останало на Народното събрание на Република независимо кои днес сме народни представители, независимо кои днес са министри, а България ще я има и след нас. Институциите на България трябва да ги съхраним, господин Председател! Обръщам се към Вас да не го допускате. За Вас, ако е приемливо някой да Ви нарича мафиот, не допускайте народните представители на Република България, българското Народно събрание и политиците в България да бъдат наричани мафия от хора, които явно правят такава автооценка. Правете си я при Вас, във Вашите заседания, но не от трибуната на Народното събрание! Благодаря Ви. (Ръкопляскания Отправям общия призив да се опитаме да спазваме добрия тон днес, но, разбира се, както знаете, господин Карадайъ, политическата дискусия понякога е малко по-остра. Така беше вчера, сигурно ще бъде и днес. Господин Йорданов, имате думата Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, така ще е днеска тя и ще говорят откровени лъжи, нямат друг избор. Ние сме се събрали днес, тоест тази точка е за оставката на председателя, а се говорят глупости за диванчета и за мафия. Аз разбирам, че за голяма част от народните представители Слави Трифонов е някакво митично същество, което дърпа конците на цялата Вселена,

господин Трифонов е нещо като Волдемор, който Ви плаши всички по неясни причини (смях), но тук сме се събрали заради председателя на Народното събрание все още, тъй като той видимо не просто нарушава Правилника, а прави това, което му наредят. Беше му наредено вчера да се държи по този начин и точката, заседанието да не е закрито и той упорито без никакъв срам и правила

с Вас на председателски съвети и аз съм присъствал в кабинета на председателя, когато той не може да вземе решение за едно или друго, защото не са му се обадили от Министерския съвет. Съжалявам, но председателят на Народното събрание… (Реплика от „Продължаваме Съжалявам, но председателят на Народното събрание би трябвало да стои една идея над Министерския съвет, защото ние сме законодателният орган в тази държава, а министрите са изпълнители на решенията на парламента, и обратното, което съм виждал с очите си, е унизително. Просто е унизително! Така че господин Никола Минчев е много готин като човек, но тук ние говорим за професионалното му поведение, което е, меко казано, жалко в такива ситуации. А за предателите, колеги, Вие сте групата, съставена от такива, и Вие сте групата,

интересно е, че за да говориш за професионално поведение, трябва да си юрист, а не сценарист. Ясно е, че сценарият е лош, актьорите също са лоши. Въпросът е, че българският народ е мъдър и не е глупав – може да види новата коалиция, която се заформя, и знае какво седи зад тази коалиция. Знае, че оставката срещу личността на Никола Минчев няма нищо общо с професионалното му поведение, защото могат да излязат юристи и те ще излязат да кажат какво се е случило вчера, и всъщност има ли въобще проблем с професионалното му поведение, но този сценарий започва да омръзва на хората. Знам, че от 30 години се занимавате със сценарии, но този вече е изтъркан. Благодаря.

някои депутати му повярваха, някои сценаристи и псевдоюристи, и псевдофинансисти повярваха, че ще получат едни постчета. И тези хора в момента помагат на лицето Слави Трифонов, на което впрочем му излезе класифицирана информация за Македония, да извърши най-голямото предателство в България – да мобилизира хората, да ги излъже, че ще се бори срещу ГЕРБ, и после да предаде всички, и Вие сте съучастници в това. Благодаря.

По принцип всички знаем, че на господин Йорданов му е най-добре, когато хората мълчат, но аз съм тук, за да кажа, че ако сте гледали правилно вчера, сте видели всички много ясно на Видовден какво се случи. Случи се това, че „Има такъв народ“ разби мечтите и идеалите, и нещата, в които вярваха стотици хиляди хора,

Ако това да бъда предател, означава да предам това, в което съм вярвал в името на лични интереси,… Да, като независим, добре. …ако това означава да бъда предател, за мен е чест да бъда предател. Благодаря.

Господин Настимир Ананиев, какво да Ви кажа? Вашите думи, ако изобщо имаха някакъв смисъл, може би щяха да имат някаква минимална морална тежест,

тъпата амбиция като други лидери на партии да бъдат министър-председатели, нали? Тази фиксация: „Аз трябва да съм министър-председател, ако не съм, животът свършва за мен“, нали, няма го това нещо. Това е единственият човек, който доброволно излиза от властта. Доброволно! ПЕТЪР

Ако не желаете, няма също проблем, но да оправдавате поведението си и това, което ние искаме в момента, а именно оставката на председателя, постоянно с господин Трифонов за всичко

Знам, че в такива ситуации елементарното е да кажете, че сме с ГЕРБ и ДПС. Елементарно е, първосигнално е, Вие няма какво друго и да кажете. ЙОРДАНОВ: Знам, знам, че е така, защото то няма други парламентарни групи тук, но също така е факт, че оставката на председателя беше предложена от нашата парламентарна група. Факт е, че ние се отказахме от тази позорна коалиция и от това позорно правителство сами, без за това да имат някакво участие ГЕРБ и ДПС. Факт е! Ние го направихме първи и ние си вървим по нещата, които сме казали и направили, и обещали, както винаги.

Ами, колеги, мисля, че няма как да възразите, че беше обиден директно. Уважаеми господин Председател! Всъщност господин Йорданов си позволява за втори път – вчера ме нарече, мисля, политически номад… Аз съм бил само в една партия преди ВОЛТ, но, господин Йорданов, спомням си, когато в Реформаторския блок дойдохте и искахте сина Ви да бъде стажант. И ние го взехме, беше стажант при нас… (Шум, да се фокусираме върху персоналната Ви обида. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Въпросът е друг. Когато някой има принципи, когато седи зад тези принципи и ги отстоява, когато не предава хората, които са му повярвали от първия ден, от който се занимава с политика, и същите тези хора продължават да го подкрепят, тогава значи, че той е праволинеен и държи на своите принципи. За съжаление, на може да се каже същото за Вас, които в момента с ГЕРБ и ДПС създадохте нова коалиция, и

лични обяснения в друга посока, защото, да, синът ми беше XII клас, щеше да кандидатства в университет. Той в момента вече е завършил „Международни отношения“ и е нормално да бъде стажант. Тогава ние подкрепяхме, доколкото си спомням, като граждани госпожа Меглена Кунева – грешка, в интерес на истината се оказа, но не виждам нищо лошо в това един ученик да бъде стажант. В крайна сметка е бил стажант

Хубаво е, че уточнихме това. Ако пак стане въпрос за сина Ви, ще прекъсна народния представител, който го коментира. Има записани няколко изказвания. Ще редуваме групите. Първо господин Божанков – заповядайте за изказване.

Исторически е моментът не защото е Никола Минчев, не заради неговата оставка, а защото знаем, че говорим за много повече. Говорим не за това Народно събрание, говорим не за следващите избори, говорим за следващите десетилетия на България. Днес в тази зала мнозинството е събрано от ясния мандат да отстрани ГЕРБ, и по-важно – да отстрани модела ГЕРБ от управлението на България. Това е ясният мандат, който получихме, и днешният ден е изключително тъжен за тази борба. Не защото Никола Минчев беше прекрасен председател, той беше прекрасен председател. След като по-опитните, да не кажа по-старите, но по-опитните колеги в тази зала сме видели и сме преживели много. Тази зала е ръководена от Цецка Цачева,

И понеже много се говори за предателства, тази дума започна да девалвира, тъй като много от нас боравят неразумно с българския език и сутрин с кафето казват: „Този е предател, онзи е предател“, по несъществуващи теми, по нереални казуси, какъвто е Македония, по теми, които не стоят на дневен ред. Аз внимавам как боравя с българския език и ще Ви кажа в момента какво е предателство. Предателство е да предадеш надеждите на десетки хиляди протестиращи, на десетки хиляди млади хора, които се бореха за своето бъдеще, които се бореха за нормалност. Предателство е да те изпратят в Народното събрание с ясния мандат да премахнеш ГЕРБ, и моделът ГЕРБ от власт и ти три пъти да изчегърташ всяка възможност и надежда те да бъдат премахнати от власт включително изчегъртвайки сам себе си. Важно е какво следва оттук нататък, тъй като оставката на Никола Минчев не е краят на тази борба, тя е началото на тази борба защото това мнозинство е изпратено тук и въпреки подмяната, защото говорим за фактическа подмяна на вота на българския гражданин, тази борба ще продължи и ние ще я водим и в тази зала, ще я водим по площадите, защото свободният човек е призван да се бори с несправедливостта там, където я види. Благодаря, господин Божанков. Има ли реплики? Заповядайте за реплика. Благодаря, господин Председател. Господин Божанков, репликата ми е към Вас. Много добре боравите с българския език, но към определението на думата „предателство“ и за това, което направиха което направиха и предадоха собствените си избиратели, забравихте да кажете едно – направиха го за пари, за шеф на БНБ и за конституционен съдия. Благодаря. Има ли други реплики? За реплика ли? Заповядайте, господин Георгиев, за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми вицепремиери, министри от правителството! Правя реплика, защото преди това не можах да направя реплика на господин Йорданов, който аз наистина много уважавам. Много се възмутихме, когато се спомена думата „мафия“. Когато аз от тази трибуна съм споменавал името на най-големия олигарх между олигарсите в България, колегите от ДПС са ръкопляскали. И сега Ви питам: ще ръкопляскате ли, когато Ви кажа, че в тази зала има човек, чиято дъщеря е уволнена наскоро, затова защото като съдия по вписванията не си е отписала фирмите и продължава да източва пари от Европейския съюз?! Ще ръкопляскате ли, колеги от ДПС, когато Ви кажа, че този човек има отношение към това, което се е случило на Капитан Андреево?! Днес ние трябва да съсечем един млад човек, който е на възрастта на моя син. Уважаеми господин Председателю, защото Вие сте още председател, ръкоплясканията бяха най-голямата награда за това, което Вие направихте.

но защо казвате: беше прекрасен председател? Господин Минчев е прекрасен председател на Народното събрание.

Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В началото на тази коалиция, която по принцип беше сложно създадена, имаше две неща, които я мотивираха с идеята тя да гледа в една посока – да се изправим срещу модела,

и нулева толерантност към корупцията. Понеже от вчера, а и по принцип в публичното пространство на везната тежат две неща – от едната страна внушенията, лъжите, подкупите и предателите. Защото, господин Председател, дори най представителната сграда в държавата отреди последния ред за предателите – там да стоят, в ъгъла. Те са избрали своето лично решение и аз ще се стремя повече да не ги коментирам, защото те не са важни, а важни са фактите, защото от другата страна стоят фактите. Колеги, винаги в публичното пространство,

постове, регулатори, предлагани от министър-председателя и вицепремиера и министър на финансите по време на коалиционни съвети, забележете. (Реплики.) Давам Ви примери, изслушайте Всички регулатори в държавата да ни ги разхвърлят по партии, без да обсъждаме конкретни имена. Морално ли е, има ли пример за толерантност по този начин? Ще Ви разхвърляме регулаторите в държавата по партии, пък после ще коментираме имената. Уважавам господин Гюров. Уважавам го като човек в кулоарите на тази зала,

Тъй като стремежът и желанието на министъра на финансите беше да овладее и този пост – говорим за БНБ. Фактите какви са? Цяло едно министерство беше блокирано, уважаеми, заради стремежа на министъра на финансите да ръководи народна банка чрез един човек, който председател на парламентарна група ли е, финансист ли е, бъдещ министър на вътрешните работи ли е, времето ще покаже, но

което показва, че това правителство не се справя с борбата срещу модела ГЕРБ. Това се опитвам да обясня. (Реплики от „Продължаваме Промяната“.) Колеги от „Продължаваме Промяната“, обвинявате ни, че ние имаме ново мнозинство и сме част от ГЕРБ и ДПС, а във Вашата парламентарна група има хора от ГЕРБ. Вицепремиерът от Вашата група беше съветник в кабинета на ГЕРБ – госпожа Константинова, ето я там. Хубаво я вижте. факти срещу внушения, това се опитвам да поясня. Но да акцентираме върху предложението за оставка на господин Минчев. Минчев. Аз господин Минчев също го уважавам като човек, но тъй като заема най-представителния пост в държавата – председател на Народното събрание, уважаеми колеги, той трябва да бъде независим. Вчера, за съжаление, цяла България… Благодарение на предложение на „Продължаваме Промяната“ и на господин Минчев, с което на практика извършиха публично престъпление, щяха да вкарат министъра на външните работи под цялата строгост на закона. Защото, уважаеми колеги, има правила в тази зала, има закон, който ние трябва да спазваме. Какво се случи вчера и кое мотивира желанието ни за оставка на господин Минчев? случи се, че господин Минчев наруши закона на тази зала, тъй като се опита по всевъзможен начин да скрие лицето на един национален предател, който стои пред всички Вас в този момент. Фактите, които госпожа Генчовска щеше да изнесе на закрито заседание, са със секретни грифове, които бяха вкарани в Деловодството на Народното събрание и всеки народен представител ще се запознае с тях, за да се увери всъщност как три месеца един човек се е опитвал да продаде българската история. Това е истината. Господин Минчев се опита да наруши закона само и само да вкара госпожа Генчовска в престъпление. Тъй като Вие познавате Правилника, ако беше разкрила тези документи пред обществеността, тя щеше да си носи последствията по законов път, защото, уважаеми, в тази държава има закони, които трябва да се научим да спазваме. Поради тази причина, тъй като господин Минчев вчера демонстрира пряко и косвено, че е зависим от нареждания през Министерския съвет, нищо по-логично от това днес да обсъдим и да приемем неговата оставка. Забележете, това е по предложение на „Има такъв народ“. Всеки в тази зала… всеки в тази зала е свободен да подкрепи едно такова предложение и затова сме се събрали днес, за да спазим закона. Оттук нататък каква е Този модел на ГЕРБ, срещу който се бяхме изправили, няма как да бъде оборен, защото тези, които стоят до Вас, господин Председател, нямат желанието да го направят

винаги. Моралът, съвестта, честта и достойнството ми позволяват, господин Председател, вечер да спя спокойно, тъй като аз (шум и

искам само, преди да дам думата за реплики, да прочета един текст от Правилника ни, защото всички много държите да се спазва Правилника тогава, когато обаче някак си е във Ваша полза.

Председателят може да отстрани за повече от едно заседание, но не повече от три заседания, народен представител, който: 1. оскърбява Народното събрание, членовете на Министерския съвет, президента или вицепрезидента на Републиката или други органи на държавна власт;“. Сега, Вие можете да обяснявате и да спорим какво е оскърбяване,

Чакайте, никакво внушение. Неколкократно, а и сега – в това изказване, този израз беше употребен. Много моля, когато се аргументираме, да не оскърбяваме нито себе си, нито Народното събрание, нито министрите и държавните органи. Неслучайно този текст

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, уважаеми министри и вицепремиери, уважаеми колеги! Господин Балабанов, личи си, че не познавате разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Господин Минчев вчера изпълни волята на Народното събрание, а то е да има открито заседание, където всички български граждани да видят истината. Вместо да говорите небивалици от парламентарната трибуна, може да използвате времето да отидете в Пазарджик и да се срещнете със своите избиратели, тъй като аз съм от там и Ваши колеги от ИТН ми споделиха, че нито един път не сте бил там след изборите. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Господин Балабанов, нека да обясним още един път какво се случи вчера. Вие или Вашата парламентарна група, или човекът, който иска да става конституционен съдия внесохте едно абсолютно некадърно написано искане (ръкопляскания от Това, което се опитахте да направите със закритото заседание, е да затворите устата на Вашата министърка – госпожа Генчовска. Защото това, което залата реши, този проблем да се разглежда открито пред всички камери, да се излъчва по Канал 1 показа следното: нямате никакво основание да внасяте инсинуации за проблем с Македония и Вашата министърка го каза много министър-председателят не е водил отделна политика по тема „Македония“ извън тази на Външно министерство, което се ръководи от госпожа Генчовска. Така че, моля Ви, една лъжа повторена сто пъти от тази трибуна във Вашия случай няма да стане истина. Трета реплика – господин Петков, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Аз ще съм много кратък. Господин Балабанов, по-добре на последния ред с чиста съвест, отколкото на първия с гузна. И никой не ме е купил, разочарован съм безплатно. (Бурни

Уважаеми господин Председател, по ред на номерата. По отношение на репликите на господин Куленски и господин Костурков. Колеги, абсолютно не е вярно това, което казахте, тъй като има правила за работата на това Народно събрание и вчера господин Минчев ги наруши. Вие много добре знаете, тъй като сте народни представители и сте чели този правилник, че за да може външният министър Теодора Генчовска да изчете пред Вас на закрито заседание документи със секретен гриф, това трябва да се случи на закрито заседание или на закрито изслушване.

Те бяха помолени да изнесат камерите и телефоните си извън кулоарите, за да може да проведем закрито изслушване. Това е истината и беше мината на две гласувания. Това е истината! После обаче господин Минчев явно прозря, че ще трябва да прави някакви врътки, за да Ви спаси от грозната истина и се опита да вкара Теодора Генчовска в нарушение на Закона. Това е самата истина. Господин Петков как да го коментирам? Господин Петков, като Ви познавам, Вие също ме познавате добре, аз никога не съм имал абсолютно нищо лошо към Вас като отношение и като колеги. Понякога, господин Петков, трите дявола, пред които човек се изправя са следните: славата, парите и властта. Видимо Вашата психика не издържа, това е Ваш личен избор и запомнете, господин Петков, едно много важно нещо: предателите умират сами! Благодаря Първо по начина на водене. Момент, господин Свиленски. Първо беше господин Йорданов, след това господин Петров за процедура и след това господин Свиленски. Заповядайте, господин Йорданов. После имаме и искане от министър да Благодаря, господин Председател. По начина на водене. Предполагам, тоест сигурен съм, че осъзнавате отговорността си точно в днешния ден в това заседание, защото Вие казахте, че няма да изгоните никой, защото знаете как ще се отрази, въпреки че казахте, че ще има вой. Но, господин Председател, Вие си позволихте да заплашвате народни представители, че ще ги изгоните в момента

да подходите отговорно и да приемем, че това е станало емоционално и да не си позволите да изгоните някой представител от залата така може пряко да влияете на крайния резултат и Вие го знаете много добре. Аз разбирам, че сте в парламентарна група, която е партньор на „Продължаваме Промяната“,

Абсолютно сте прав, че изгонване на народен представител ще повлияе на резултата, и аз затова казах, че няма да го направя. Но не съм заплашвал, просто прочетох текст от Правилника, който мисля, че Вие самият също сте гласувал, така че нека се съобразяваме. Втора процедура – господин Петров, заповядайте. След това господин Свиленски. Много процедури станаха, но така е, Правилникът го позволява. се изроди. Дебатът се принизи. Принизи се до междуличностни обиди. Фокусът на дебата се измести по същество, поне според мен, към предстоящия вот на недоверие. Дебатът, за съжаление, не може вече да бъде удържан в едно нормално ръководене. Не Ви обвинявам, господи Председателстващ, но чухме доста междуличностни нападки, които не смятам, че тук им е мястото. Чухме намесване на семейни връзки, които не смятам, че тук им е мястото, поради което считам, че този дебат, ако продължи, за съжаление, няма да направи нищо, за да запази дори и това ниво на парламентаризма, което имаме в момента. Никой от нас няма да спечели нищо, господин Председателстващ, ако този дебат продължи, защото неговият предмет вече е заявен до момента. Той няма да се промени, той няма да се измести и да се върне обратно към темата, за която е бил иницииран. Затова, господин Председателстващ, от името на нашата парламентарна група Ви предлагам да прекратим дебата и да преминем към гласуване. Тук трябва да отговоря, че няма как да прекратим дебата, но можем да намалим изказванията и процедурите, ако имаме такова желание. Дебатът трябва да продължи. Но това, което можем да направим, е да се придържаме към неговата основна тема, тъй като сте прав, че доста се отклонихме, но както е видно, нещата са свързани – аргументите не са свързани чак толкова с господин Минчев очевидно. Но продължаваме нататък. Господин Свиленски? Отказвате се. Господин Попов – Вие? За изказване сте. Добре, има време за това. Заповядайте Вие за процедура. Уважаеми господин Председател, господин Министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Господин Председател, процедурата ми е към Вас по начина на водене. Отправям към Вас една молба. Никога повече от тази трибуна да не позволявате Вие да бъдете заплашван по този нелеп начин от 90-те с корени на зависимости от 90-те, отдавна излезли от мода, но хората, които го правят, все още не го осъзнават.

Министър Василев иска думата. Аз в името на това да няма после въпроси и процедури само искам да прочета, все пак мисля, че е важно от време на време да си припомняме Правилника „Членовете на Министерския съвет имат право да присъстват на заседанията на Народното събрание. По тяхно искане те се изслушват с предимство. Председателят на Народното събрание може да определя времето, през което членовете на Министерския съвет говорят по определен въпрос.“ Господин Василев, заповядайте, давам Ви думата и може би пет минути биха били достатъчни, за да кажете каквото имате. Днес за Вас е началото на един цивилизационен избор. Изборът най-общо, уважаеми българи, е изборът между дълго критото зло, в което аз съм имал участие две години, без да знам това, и доброто. Аз не съм предател, моите колеги не са предатели! Аз учредих „Има такъв народ“, създавах структури на партията, борих се, бях най-ревностният защитник на Слави Трифонов. Бях най-големият критик на Кирил Петков, но аз не мога да предпочета моя лидер пред българския народ! Когато „Има такъв народ“ застава до ГЕРБ и до ДПС във връзка с всичко това, което се случва в държавата, за първи път от 12 години държавата е на път да си върне заграбени бизнеси. Капъкуле, господин Слави Трифонов, но Вие явно не го знаете. За първи път от 12 години в мое лице като министър на спорта държавата започна да разкрива нередности. Та, аз бях единственият министър на „Има такъв народ“ в това правителство, аз не познавах другите трима. Единствено Теодора Генчовска беше наш експерт в темата „Отбрана“. Да, точно така. Днес гледам моите колеги Анди, Ива Митева, професор Чорбанов, Златомира и виждам в техните лица един огромен срам. Повярвайте ми, те не искат да стоят до господин Тошко Йорданов в момента. (Бурни Забелязвате ли, че се изказват само господин Йорданов и господин Балабанов? Другите просто нямат какво да кажат, защото ги е срам. Госпожо Митева, работил съм с Вас две години, призовавам Ви... не ставайте предател, не поемайте поста председател, защото ще бъдете най-мразената личност в България. „Има такъв народ“ предаде българския народ. Никога повече няма да участвам в това Народно събрание. Не ставайте съучастник в това. Поздравявам петимата колеги, които напуснаха, те доказаха, че са мъже! Не подкрепяйте преврата в държавата! Държавата ни е по важна от всичко. Благодаря Ви. Сега по процедура ще дам думата на господин Балабанов, първо – по начина на водене, защото няма как иначе.

Не съм допускал, че ще изляза на трибуната на Народното събрание да правя такова обяснение и такава декларация. Аз съм горд основател на партия „Има такъв народ“ и двата пъти и пред моите избиратели – хората, които са гласували за мен, трябва да заявя, че участието ни в тази коалиция ни коства страшно много. Ние загубихме голяма част от нашите поддръжници именно заради участието ни в коалицията, в опити да направим нещо полезно за държавата.

Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене, тъй като самият Вие казахте преди малко, че няма да допуснете от тази трибуна обиди, квалификации и прочие. Сега какво направихте Вие? Дадохте възможност на тази трибуна да застане човек, за когото има доказателства, човек, който заплашва народни представители – всички го видяхте, колегите журналисти го видяха, човек, който ще изпраща в тази зала хора, които да принудят един народен представител да напусне парламента. Господин Председател, моля Ви, съсредоточете се върху правилното водене на това заседание. А такива хора, на които в момента давате думата,

Определено изместват темата от председателя. И трето, човекът, който напусна залата, е лъжец. Един ден – в неделя, имах среща с него, преди да напусне Да, добре. Значи, той е човек, който гледа в очите друг човек, казва нещо и прави точно обратното. Извинявам се за думата лъжец, Вие си намерете синоним на това, което казах. Мисля, че приключихме и тази процедура. За изказване давам думата на Мирослав Иванов, ако е в залата. Ако не е, Васил Стефанов е заявил изказване. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Минчев, уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, вицепремиери, министри, колеги! Ще се опитам накратко да Ви разкажа защо за мен този дебат е позорен. Нека започнем с формалните основания да депозирате решението за предсрочно освобождаване на господин Никола Минчев. На 10 юни е входирано искане да се проведе извънредно закрито заседание за предоставяне на информация, а не документи, относно присъединяването на Република

В искането не е посочен дневен ред. Вносителите не са направили това, но пък пишат в мотивите си за оставка, като – цитирам: „Изискването за предварително обявен дневен ред в конкретния случай не може да се използва като извинение за несвикване на извънредно заседание.“ Край на цитата. За колегите не-юристи да поясня. Съгласно императивното – императивното означава задължително, правило на чл. 40, ал. 3 от Правилника направилите искането по чл. 78 от Конституцията на Република България са длъжни да посочат дневен ред, длъжни са във всеки един конкретен случай. Второ. Председателят допусна залата да реши дали да закрие заседанието или не. Залата с над 121 гласа реши заседанието да остане открито, както предложи „Продължаваме Промяната“, впрочем. Според вносителите на оставката председателят не е трябвало да подлага на гласуване изобщо това, защото според чл. 44, ал. 4 от Правилника

Ал. 3 на същия член ясно казва, че при постъпило предложение за закрито заседание по ал. 1, т. 1 председателят подлага на гласуване предложението за закриване на заседанието. Председателят го подложи и залата реши. До този момент никой нямаше против, нямаше процедури, нямаше крясъци, докато не видяхте, че заседанието остана открито, така че всички български граждани да видят и чуят истината за зле оформения сценарий. Трето. Последното основание в искането за оставката на председателя може би е някаква шега, защото всеки петък, всеки възможен петък е провеждан парламентарен контрол, като за последните шест месеца – смея да твърдя, тази зала е виждала министър-председателя повече пъти, отколкото за всичките последни 12 години. Сега, колеги, искам да Ви посоча реалните причини за искането на оставката на господин Никола Минчев: възстановеният контрол на Гранично-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ и прогонването на мафията от втората най-натоварена сухопътна граница в света; неподкупността на директора на БАБХ професор Христо Даскалов; разкритията в Агенция „Пътна инфраструктура“ за кражби в размер на милиарди, източени например чрез петметрова тръба за 1 млн. лв., водосточна тръба за 1 милион; прекъсването на газовата зависимост на България от „Газпром“ и опитите да има реална диверсификация, а не 95% внос на руски газ при средни стойности за Европа 40%. А сега, уважаеми вносители, искам да Ви попитам за морала. Морално ли е да поискаш оставката на човек, който върши работата си отлично?! Морално ли е да поискаш оставката на човек, когото довчера си хвалил точно от тази трибуна?! Морално ли е да защитаваш мафията?! Морално ли е да нехаеш за над 2 милиона български пенсионери и това дали те ще получат увеличение на пенсиите си, равно на стойността на една Ваша вечеря в скъп ресторант?! Въпросите са реторични, а този дебат е позорен. Господин Балабанов, имате 30 секунди. За реплика желаете ли? Заповядайте. Милен Матеев за втора реплика и господин Ненков за трета. Благодаря, господин Председател. Истината не се побира в 30 секунди, истината се основава на факти – такива, каквито са. Парите за тръбите по отношение на МРРБ и всичко това, което изнесе вчера премиерът, е по негово предложение. Това е минало през Народното събрание. По отношение на господин Минчев и спазването на закона – имаше вчера две гласувания за закрито заседание, и двете бяха приети, след което господин Минчев започна системно да нарушава Правилника, вкарвайки внушенията, че заседанието трябва да бъде открито пред цяла България, за да вкара Теодора Генчовска в престъпление.

уважаеми Председателстващ, уважаеми господин Министър-председател, вицепремиери, членове на Кабинета! Уважаеми господин Стефанов, ясно ми е, че тук юридическите аргументи не са от значение и те не са част от мотивите в Проекта за искане на оставка на господин Минчев. Те нямат нищо общо с официално приложените мотиви, които е ясно също, че са писани набързо и на коляно, и става ясно, че в парламентарната група на „Има такъв народ“ явно не са останали достойни юристи, след като господин Иво Атанасов напусна тази група. Също така знам, че за крайния резултат от гласуването юридическите аргументи няма да имат никакво значение, но все пак нека да Ви допълня и да се спрем на някои от тях. Нека да видим в мотивите кои са тези случаи на системно превишаване на правата или системно неизпълнение на задълженията, каквото изисква законът, и тези, на които се позовават вносителите. Нека да уточним, първо, че системно според теорията на правото означава три и повече случаи на нарушения. Затова и вносителите са изсмукали от пръстите си точно три. По първото обвинение разбираме, че председателят е нарушил чл. 78, т. 2 от Конституцията и чл. 40, ал. 2 от Правилника за дейността на Народното събрание, като не е свикал извънредно заседание по искане на една пета народни представители в предвидения седемдневен срок. Това искане е внесено на 10 юни, искането за оставката – на 15 юни, а срокът изтича утре. Не виждам какво имам да кажа повече по това искане. Ясно е, че то е абсолютно неоснователно. На всичкото отгоре изслушването беше проведено вчера. По точка втора в мотивите е описано, че това прословуто вчерашно изслушване трябвало да

Всички, които присъствахме на изслушването, много ясно чухме как председателят на Народното събрание попита изслушвания министър дали ще се разкриват документи, съдържащи гриф „Секретно“, и не получихме ясен отговор на този въпрос. Затова и не беше приложена ал. 4. Относно случая, описан в точка трета от мотивите,

беше, че физически господин министър-председателят Кирил Петков присъства. Той и друг път също е присъствал в тази зала, но по мои спомени това не е допринесло много за дебата. Напротив, той рядко отговаря на въпросите, които са задавани от народните представители. Обикновено идва да си каже своите опорки и с това се приключва. Така че невинаги физическото присъствие подобрява дебата или пък обществото научава нещо повече като информация. По-притеснителното обаче е друго. Да, министър-председателят е тук и в медиите изтече, че той днес присъства на това заседание в подкрепа на господин Минчев – няма лошо, това е похвално донякъде. Но защо всъщност се е провалило – един вид по този начин се провалило неговото пътуване до Азербайджан. Трябва да Ви кажа, че всъщност това е един удобен мотив

…да изпълни своето грандиозно обещание България да получава по-евтина газ от тази, която ГЕРБ договори преди години! Това е истината! И по-лошата истина е,

Другото, което искам да кажа, е последното, с което завърших своето изказване – този дебат е позорен.

да не допускате от тази трибуна хора, които искат да се упражняват по риторика – има школи по риторика, там отиваш, плащаш си, започваш, заставаш на една трибуна, казват ти как да се държиш, какво трябва да говориш по някаква тема. Не оставяйте тук да се скача да се скача от темата за оставката до визитата на премиера в Азербайджан – това са такива фантастични глупости, много пъти са си ги позволявали някои хора! Толкова няма нищо общо с темата, но губим времето на цялата парламентарна зала! Тук медиите ни гледат, хората се чудят какво е станало сутринта – трябва да решаваме бюджета, а ние се занимаваме вече трети час със спомените на някого за неговия син, за това как спи друг и така нататък! Много Ви моля! Благодаря Ви за тази процедура, Професоре. Господин Свиленски, надявам се, че ще върнете дебата в темата. Заповядайте за изказване.

си говорим за съвсем различни неща, които нямат нищо общо нито с председателя на Народното събрание, нито с нарушенията, които евентуално го обвинявате, че е направил, нито с мотивите, които сте се опитали да напишете, нито с Проекта за решение. Единствено мисля, че господин Матеев влезе малко по същество. влезе малко по същество. Вчера останах учуден, когато разбрах, че 120 народни представители извън управляващата коалиция са подписали искане за оставката на господин Минчев, когато от тези 120 поне 10 – мога да ги посоча поименно, но няма да го направя, са казвали колко честен, диалогичен, справедлив и добър председател на Народното събрание бил господин Минчев! ако в тази зала е имало някой, който да има критики към председателя, това съм бил аз – най-много, защото най-малко ми е давал думата, най-много ме е наказвал и най-много е нарушавал Правилника, като дава думата на опозицията по несправедливи процедури – по начина на водене, по каквото и да било. И изведнъж цялата опозиция се събра, заедно с ВЪЗРАЖДАНЕ, 120 човека и искат оставката на Никола Минчев! От моя скромен 8-годишен опит в тази зала мога да Ви кажа, уважаеми колеги, че наистина това е най-добрият председател на Народното събрание през тези 8 години, когато аз съм бил народен представител. Тук има народни представители с опит и те могат да кажат – поименно може да изредим председателите на Народното събрание, знаем кои са били и какво са правили. И сега – не сме съдебна зала, но понеже има много юристи и Вие говорите: съгласно член еди-кой си, точка еди-коя си от Правилника, ами да видим мотивите. Три са нещата, за които се обвинява господин Минчев. Първо, основното правило – за системност и последователност в нарушенията. Аз не разбрах как в 8,30 ч. на Председателския съвет господин Минчев беше най-добрият председател

Първото искане за извънредното заседание, което не било свикано. Стана ясно – няма дневен ред. Самите вносители на мотивите казват, че това не е било причина. И се каза в тази зала, че срокът за това извънредно заседание не е изтекъл. Вие сте го внесли в петък, а в сряда искате оставката на председателя, защото до утре, до следващия петък не е свикал извънредно заседание без дневен ред. И искате оставката за това нещо! Не мога да го разбера. Закрито заседание – нека да говорим с факти. Наистина господин Балабанов спекулира с фактите. Моля, господин Председател, извадете стенограмата от вчерашния ден, докато тече тук обсъждането, и я прочетете на народните представители, на медиите, на гостите, на министрите! Ясно беше посочено при гласуването на дневния ред, че се гласува точката да влезе в дневния ред и това дали ще бъде закрито, или открито, ще се гласува допълнително, след като влезе в Програмата. влезе в Програмата. Извадете го този текст – на този, който водеше вчера заседанието, аз си го спомням много добре. Беше подложено на гласуване, влезе в дневния ред. Следващата стъпка беше да се гласува дали е закрито, или открито! По Правилника, който всички ние сме приели и работим толкова време, ясно пише: когато се обосновава дали да бъде закрито заседанието, се изключват камерите, медиите напускат и този, който иска закрито заседание, застава на тази трибуна и обяснява защо иска заседанието да е закрито. Това го направихте! Излязохте на тази трибуна и обяснихте, че знаете някакви тайни, които госпожа Генчовска ще разкаже и за които трябва заседанието да бъде закрито. Следва гласуване от пленарната зала два пъти, не един път – два пъти. Просто не го направихме три пъти, както сме го правили някога. (Реплика.) Два пъти. 126 на 100 гласа, понеже някой не знаеше точно гласовете – 126 бяха да бъде открито и 100 народни представители бяха да бъде закрито.

час се подписаха за искане на оставката на председателя, защото не е допуснал закрито заседание! Кажете ми, колеги, това с какво граничи?! Гласуваш за открито заседание, а след един час се подписваш и казваш: аз ти искам оставката, защото откри заседанието! Оставям на Вас и на тези, които ни гледат евентуално, да си извадят втория извод – дали има основание. След което госпожа Генчовска трябвало да каже нещо тайно! Да, има и тази опция, само че това е вече друго заседание, по друг повод! Поводът изслушване на Генчовска се случва във вчерашния ден! Тя каза, каквото има. Стигнахме до въпросите и Вие се сетихте, че има нещо тайно. Внесете, има си ред! Но Вие искате нещо друго. И третият аргумент, който е вече най-фрапиращ: защо не бил включен в Програмата Законопроектът за бюджета, внесен от Ива Митева?! Конституционалистът, юристът, два пъти председател на Народното събрание, 15 години или повече служител в Правната дирекция на Народното събрание внася Законопроект за изменение на бюджета! Има ли народни представители с по-дълъг опит в пленарната зала, които някога през живота си в тази зала да са гласували закон, внесен от народен представител, касаещ Закона за държавния бюджет?! Да, имало е, за Националната здравноосигурителна каса. Да, имало е, за държавното обществено осигуряване. Но за бюджета на държавата е нямало! Но госпожа Ива Митева реши, че тя може да внесе Законопроект за бюджета! И заради това, че той не е разгледан в пленарната зала, се иска оставката на господин Минчев! Е, уважаеми колеги, колеги, от тези всичките мотиви, които казах, има ли нещо, което да е вярно, нещо, с което да ме опровергаете? Не. И стигаме до истината. Мотиви няма, час и половина говорим за магистрали, за Капитан Андреево, за нарушени бизнеси, за пари, а се иска оставката на Никола Минчев?! Какво общо има Никола Минчев с Капитан Андреево примерно? Или какво общо има Никола Минчев с Министерството на регионалното развитие и благоустройството? Но му искате оставката заради това. Днешният ден, уважаеми дами и господа народни представители и уважаеми министри, влиза в историята с едно нещо, тук всички говорим велики неща – днес, 16 юни, е денят на българските излъгани избиратели! Днес голяма част от българските избиратели, когато видят довечера новините, ще се почувстват най-излъгани в живота си, защото те никога не са очаквали – тези, които бяха по площадите, които протестираха, които стачкуваха,

Вашият председател на парламентарната група говореше за Джипко Бибитко – сега как ще обясните, че Вие заедно, под Вашите подписи, получавате подкрепата на тази парламентарна група? Колко пъти трябва да се срещнете челно с Вашите избиратели, за да разберете, че те не искат, че те не искат да правите

в коалиционни съвети, в коалиционни формати, Вие записвахте на листчета, спекулирахте и ги изкарвахте по медиите! Това не е коалиционно поведение. Колеги, всеки, когато влиза в коалиция, трябва да си загърби малко от собствените амбиции, трябва да бъде диалогичен и най-важното – почтен и коректен спрямо коалиционните партньори! Когато се разделят, да продължат да бъдат коректни. Господин Минчев, Вие излязохте вероятно, имате пълната подкрепа на нашата парламентарна група! Вероятно, не дай си боже, ще бъдете сменен като председател на Народното събрание, но Вие ще останете председателят на това Четиридесет и седмо народно събрание! Благодаря Ви.

Председател, не бих си позволил да изпреваря Премиера, но трябва да се завърши процедурата реплики – дуплики, и тогава има предимство пред следващия изказващ се. Репликата ми, господин Свиленски, е към Вас, разбира се. Първо, по същество. Хронологията вчера. Цялата хронология до започване на дебата сте прав, но при започване на дебата попитаха госпожа Генчовска, водещият я попита: „Има ли документи…“ и така нататък. Тя каза: „Ще реферирам към документи с гриф „Секретно“.“ Тогава, господин Свиленски, аз станах и казах: аз ще питам госпожа Генчовска за съществото на тези документи, така че дебатът ще бъде за документи с гриф „Секретно“.“ И тогава влизаме в хипотезата, и ние му припомнихме на господин Минчев, че влизаме в хипотезата на чл. 44, ал. 4, която гласи, че заседанието е закрито по т. 2, когато се обсъждат документи, класифицирани по Закона за защита… Аз заявих, че ще обсъждам такъв документ, защото тя реферира към такъв документ. В този момент господин Минчев трябваше да каже: „Колеги, закривам заседанието.“ Това казва Правилникът. Така че, по-кротко с фактите. И още една бележка искам да Ви отправя под формата на реплика. Много Ви моля, да не говорите за ДПС от тази трибуна, когато става въпрос за коалиции и за позиции, защото ще Ви припомня, че ДПС е единствената партия, която миналата година на три последователни избора увеличи подкрепата си и не участва в никаква коалиция – така решихме, за разлика от една друга партия, която на три последователни избора намаляваше своята подкрепа и накрая участва в коалиция. (Ръкопляскания от ДПС.) Така сте решили, така е решил народът. Но Вие да ни ограничавате тук и да ни приписвате правото дали имаме право да участваме и с кого, как и къде, много Ви моля. Благодаря, господин Председател. Господин Свиленски, по три неща имам големи несъгласия към Вас. Първото е чисто формално – твърдението Ви, че избирателите на „Има такъв народ“ са ги изпратили тук, за да не правят коалиция с ГЕРБ, аз пък помня председателят на партията, който каза, че ще си татуира „Никога в коалиция с БСП“. Може би си го е татуирал някъде, но не се вижда от кратките му телевизионни изявления. Второто, което искам да Ви кажа. И други достойни мъже са били сваляни от този пост, не във връзка с личностите им: Стефан Савов, Огнян Герджиков… Обаче Вие сякаш не разбирате, че този вот днес и това гласуване днес не е толкова обременен от формалните причини, а от цялата политика, която беше последните шест месеца в тази зала.

Това не е ли първият български парламент, който има най лошата законодателна история, откакто съществува новият български парламент от 1990 г. насам? Това не е ли достатъчно, за да проведем този разговор? И да, аз съм съгласен с Вас, че днешното гласуване ще бъде и оценка на това, което ние сме свършили тук всички заедно – и опозиция, и управляващи, но основната вина е Вашата. Вашата е основната вина за всичко това, което се случва. Вашата атмосфера на пълна недиалогичност, на постоянни обиди, заклеймявания. Колко пъти тук бяхме наречени мафия? Аз мафия ли съм, господин Гюров? Аз съм мафията, така ли? Добре, докажете го! С какво? Това е причината. Вие сега се учудвате, че ВЪЗРАЖДАНЕ гласували с нас. Да, успяхте да го направите – събрахте несъбираемо. Ама Вие го направихте! Ние не сме молили ВЪЗРАЖДАНЕ да се подписват,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Свиленски, Вие в своето изказване говорите и за формалните мотиви за оставката на господин Минчев. Аз няма да ги засегна, защото те са една гротеска, те нямат нищо общо с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Те са прозрачният смокинов лист на истинските мотиви за исканата оставка на господин Минчев. Тук от сутринта и от вчера витаят три думи в този парламент: мафия, предателство, безпринципност. Всъщност това са истинските мотиви, господин Свиленски, за исканата оставка:

Това предателство ли е? Мисля, че е предателство, поне аз за себе си. Безпринципност. Какъв е принципът на това ново съглашателство между ИТН и ГЕРБ? Тук се чуха някои фрази, че, видите ли, понеже, когато се изправиш срещу модела ГЕРБ не можеш да се пребориш, то май тук принципът е по-добре да се прегърнеш с модела ГЕРБ. С това ще останете, за съжаление, в историята, колеги. Два пъти хвърляте държавата в хаос, сега за трети път. Това е, което исках да направя като реплика. И се обръщам към тези петима колеги, които в момента са независими. Уважаеми колеги, както е казал безсмъртният,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Премиер, господа министри, дами и господа народни представители, уважаеми господин Цонев! Ами по една и съща хронология вървим. Тя няма как да е различна, защото това е хронологията, само че Вие я тълкувате по различен начин от един момент нататък. аз сега ако кажа, че ще кажа нещо тайно, и моля да се закрие заседанието, трябва да го закрием веднага, нали? Това казвате Вие. Има ясно разписано: „Гласувано открито заседание…“, след това Вие питате: „Ще има ли там… Да, ще има, но то ще бъде следващо заседание – утре, вдругиден, закрито, не може веднага. Защо искате, като е дошла госпожа Генчовска, в един ден всичко да я попитате – и за тайните, и за нетайните. Не, не – искането е друго – изслушване на министъра на външните работи госпожа Генчовска. Нито има за паметни записки, нито има за тайните неща. Нищо няма! Това, че някой знае, е друг въпрос. Това, че някой е информиран, е друг въпрос! С кого ще се коалирате, разбира се, господин Цонев, че е Ваша работа. И БСП е последната партия, която ще Ви определи Вие с кого да се коалирате. Вие това го знаете най-добре от всички партии – в политическия живот 30 години. Винаги знаете кога, с кого, даже даже и с нас, мисля, че Ви е било едно от най-успешните управления, но това вече оценяват избирателите. Господин Дилов, много сте загрижени и Вие за избирателите на ИТН. Аз очаквах нещо за ГЕРБ да кажете – за избирателите на ГЕРБ. То за Вас вече няма значение, важното е да има подкрепа. Но защо толкова сте се загрижили за избирателите на „Има такъв народ“? Аз не съм загрижен, аз задавам въпрос, който, тъй като вероятно след тези дебати тази седмица и другата, и по-следващата, предстоят избори. Евентуално. Избирателите трябва да знаят, като отидат да гласуват за господин Костадинов, да знаят, че ще получат нещо друго. Като отидат да гласуват примерно за „Има такъв народ“, защото виждам господин Балабанов след мен – давам възможност да ползвате лично обяснение, да знаят, че ще получат ГЕРБ и евентуално подкрепата на ДПС, както те знаят. Тоест тези неща трябва да са ясни, защото, когато казвате, че се е събрало несъбираемото, Вие събрахте несъбираемото. Вие събрахте крайните колеги, които са вдясно, с крайните, които стоят вляво. Всички тези, които бяха на площада, ги събрахте, за да сменят модела на Борисов – не на Вас, от Вас има много честни и почтени хора и Вие го знаете, и аз съм го казвал. Моделът, който наложи Борисов. Това събра и това направи обединението, невъзможното обединение на ляво и дясно. Мислил ли си е някога Христо Иванов или генерал Атанасов, че ще стои на една маса с Корнелия Нинова? А, мислите ли си го? Обаче целта това да бъде променено това мафиотско управление, тази политика 13 години на мачкане на българите, тази политика на мачкане на държавата, трябваше да бъде сложен край и този край става с обединение. Ако сега в момента виждате такава заплаха – обединете се,

Уважаеми господин Председател, уважаеми представители Вече два часа слушам тази дискусия и през цялото време се чудя защо 120 депутати слагат най-големия приоритет

нивата на пенсиите? Нима Вие предпочетохте днес да прекарате два часа като по важна тема от данъчните облекчения

Но Вие казахте: всичко това не е важно. Важна е оставката на господин Минчев. А господин Минчев е един много добър, отличен професионалист и аз съм чувал това от устата и на хора от ГЕРБ – господин Ангелов, и на хора от ДПС, и на хора от ИТН, и на хора от ВЪЗРАЖДАНЕ. И въпреки това Вие слагате това като приоритет номер едно. Тогава се запитах – може би има друга причина? Може би се страхувате, че господин Минчев ще води това Народно събрание да приеме закони, като Закона за КПКОНПИ. Може би Ви е страх, че господин Рашков ще бъде избран за шеф на КПКОНПИ. Може би Ви е страх, че ще има съдия, който ще ревизира дейността на главния прокурор. Може би има и други неща, които никой не ги говори. И нека да ги изясня и на колегите от ГЕРБ, и на колегите от ДПС, и на колегите от ИТН, и на колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ. За колегите от ГЕРБ. Ако си мислите, че с днешното приемане на оставката на господин Минчев ще ни притесните

Ако си мислите, че с приемането на тази оставка ние ще намалим броя на сигналите, които ще изпращаме за Европрокуратурата и няма да повтаряме за господин Пеевски, че е на господин Магнитски и че това е един от най-корумпираните хора, които американското правителство е обявило в България – няма! Така че да е ясно. За хората от „Има такъв народ“. Между Вас има честни хора. Между Вас има хора, които са влезли с друга идея в това управление. Между Вас има хора, които осъзнават историческата си роля в този момент, но ние знаем натиска, под който ги слагате в момента, и този натиск се слага от лидерите на „Има такъв народ“. И предателството, което

Във Ваши дискусии се говори, че никога не трябва да се гласуват закони, които се приемат от ДПС. Вие заставате на Фейсбук платформата си и говорите за българското начало, българщината, патриотизма, а днес въпросът ми е към Вас – тук е въпрос, ще натиснете ли бутона

Благодаря Ви, господин Председател. Искам да коригирам министър-председателя. Да, не е най важната тема оставката на председателя на Народното събрание. Най-важната тема е оставката на кабинета. Най-важната тема за нашите избиратели, които са ни пратили и сме опозиция в този парламент, легитимно изпратени от над 360 000 български граждани, с които се срещаме всеки уикенд, е кога ще свалите този кабинет, който позори България и руши държавността на България. Ние сме тук не за да крепим корумпираното Ви и некадърно правителство, а за да го свалим – и ще го свалим.

Уважаеми господин Председател, тъй като беше проведена процедура по корекция и аз ще взема една процедура по корекция на господин Цонев. Идеята е да се свали правителството, за да продължат кражбите от ДПС: „Ууу!“) На хората е ясно това нещо. Да, това минава през свалянето на правителството, а искането на оставката на Никола Минчев, което не Ви прави никаква чест, е само една парлама. Благодаря.

Господин Петков, приличаше на пародия на Робеспиер в Конвента, когато не знае, че вече е приключил, обаче продължава да говори и накрая го изнасят оттам, за да го заведат на гилотината. Слава богу, живеем в други времена, слава богу, живеем в други времена и слава богу в България няма революция. Господин Председател, моля да обясните на премиера каква е ситуацията в страната и в парламента. Аз се радвам, че той е тук, за да види с очите си, че неговото правителство няма мнозинство, и трябва да знае, ако наистина е демократ, че в демокрацията се управлява с мнозинство. И днес оставката на господин Минчев е поискана не защото господин Минчев е бил лош председател на парламента,

и когато се разпада и не съществува, обикновено първата жертва е председателят на парламента. В този смисъл – Вие като министър-председател, който не е успял да удържи мнозинството си, сте виновен за оставката на Никола Минчев. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) И когато тук ни обвинявате, нас опозицията, нас опозицията, че не Ви подкрепяме, Вие разбирате ли за какъв абсурд говорите и колко абсурдно се държите? Вие разбирате ли, че изобщо не знаете къде се намирате? Вие очаквате от нас, мафията, да Ви подкрепяме. Както казвате, мафията загуби коалиционния си партньор. Кой е мафия? Вие знаете ли кой е мафията и какъв е смисълът изобщо на парламентаризма? Съжалявам, че се отклонявам от процедурата по начина на водене, но имайте предвид, че то не беше и в цялостната процедура изказването на премиера, който няма право да се изказва по тази точка. господин Биков. ТОМА БИКОВ: Въпросът, и с това завършвам, е: спрете тази агония, защото, ако си бяхте подали оставката, както беше редно, когато разбрахте, че нямате мнозинство, изобщо в момента нямаше да водим и този дебат. Благодаря Ви, господин Биков. За съжаление, в суматохата не успях да приветствам нашите гости, студенти, които са от Албания и учат в български висши учебни заведения. За съжаление, те излязоха от залата. За изказване господин Иво Атанасов. Господин Атанасов, заповядайте, имате думата. След това господин Петър Кьосев. Записвам и господин Карадайъ.

имаше Наказателен кодекс, имаше прокурори, имаше съдии, и присъдата беше произнесена върху премиера на България. Национален предатeл – дали си такъв, или не си, се решава от българския съд, колеги, не се решава от Вас народните представители. И от двама служители на Слави Трифонов. казвам показахме, два пъти, че не можем да градим, не можем да създаваме. Показахме го в първите два парламента. Сега показахме, че можем да рушим. от „Продължаваме Промяната“.) И аз затова не съм в нея. Когато бяхме на площадите, виждахме сълзите в очите на хората. Когато обикаляхме по времето на три кампании, ние казвахме ние ще разбием порочния модел на управление на ГЕРБ и неговите придворни. Спомняте ли си сълзите в очите на тези хора? Вие сега, колеги от ИТН, станахте част от този порочен модел. В един момент маските падат и в друга посока. Опорките за напускането на „Има такъв народ“ от правителството се счупиха. Счупи се казусът Северна Македония. Обясних Ви защо.

Парите, които трябва да бъдат насочени от господарите на ИТН в определени посоки за облагодетелстване на тези фирми. Тези пари липсват. Колеги от ИТН, аз искам да Ви кажа следното: в близката седмица сте изправени пред съдбоносни решения. Съдбоносни решения, които, ако послушате Тошко Йорданов, Вие ще се срамувате не от тези хора със сълзи в очите, които ни изпратиха в този парламент, за да счупим, изчегъртаме и да махнем този модел – Вие ще се срамувате от поколенията си.

за да стане ясно защо Иво Атанасов не е бил и никога няма да продаде кауза и битка, в която е тръгнал, ще Ви кажа следното. Обвиненията, че сме купени от премиера на България – половин, един, два милиона, че са ни обещавали постове – не са верни. Това са опорките на този служител, който винаги е бил обикновен служител при Слави Трифонов, и сега си е помислил, че е властелинът на пръстените. Не е, хора. (Ръкопляскания

си, моля Ви. ИВО АТАНАСОВ: …че съм предател, че съм се продал за постове или за определени парични суми. Вчера двама колеги от парламентарната група, срещнах се с тях, дойдоха при мен – първо, секретарят на партията Виктория Василева. Аз съм честен и откровен и ще ги кажа тези неща: „Тошко Йорданов ме изпрати при теб и каза, ако искаш да се върнеш.“ Каните един предател, подлец, да се върне при Вас ли? Следващият беше колегата Момчил Иванов. „Иво, Тошко каза,

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми министри! Господин Атанасов, репликата ми е към Вас. Репликата ми е за това, че показахте как този дебат днес не е за качествата – професионални и лични на Никола Минчев, а как този дебат е за две основни неща – кой в тази зала е национален предател, кой в тази зала се подрежда до ГЕРБ, ДПС и част от ИТН, които са се продали, и кой в тази зала има достойнство да посочи председателя Никола Минчев и да каже – той е достоен човек. Днешният дебат е тест за интелигентност на всеки един депутат тук и е тест за интелигентност на всеки един избирател, на всяка една група в тази зала. Аз знам, че избирателите на ГЕРБ и на ДПС са свикнали с такива номера. Аз знам, че те са свикнали да виждат мръсотиите, които се правят от техните групи. Колеги от другите групи, колеги, апелирам към Вас – мислете за Вашите избирателите. Мислете за Вашето достойнство и минете този тест за интелигентност. Благодаря. Благодаря Ви, господин Костурков. Преди да продължим с репликите, ще дам възможност за лично обяснение на господин Балабанов и на колегата Иванов, ли Ви беше фамилията, прощавайте,

Цял ден има внушения, определения, лъжи, спекулации. Господин Атанасов, познаваме се. Сега от трибуната, разбира се, че играете роля, защото се опитвате да се поставите от другата страна на монетата, разбирам Разбирам Ви, защото взехте жълти монети. Разбирам Ви, защото се поддадохте на всички изкушения, които коментирахме днес. Господин Атанасов, обръщам се към Вас и Ви говоря на Вие, ще спра да Ви казвам предател, хората разбраха, че сте такъв, но в крайна сметка, Вие знаете истината, защото ме познавате много добре като част от парламентарната група толкова много години, хайде три години, защото Вие сте учредител на тази партия. Вие, господин Атанасов, преди един месец сте възмутен в социалните мрежи и споделяте видео от Европейския парламент, в което български депутати ще използваме темата Северна Македония, пък Вие казвате, че това е някаква пушилка, за да замаскират кражбите и мафията, която обслужваме ние, БАЛАБАНОВ: „Кире, така изглежда ситуацията в Европейския парламент по отношение на Северна Македония.“ Днес казвате, че Северна Македония няма нищо общо с това. Господин Атанасов, при цялото ми уважение към Вас – Вие сте направил личния си избор, той е Ваш личен избор, само ще Ви кажа, че в българската история никога такъв избор не е ставал с достойнство. Не Ви отива на възрастта, не Ви отива на отношенията, които ние имахме, защото не вярвам от трибуната да кажете нещо лошо за мен,

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми колеги! Господин Председател, ако ме познавате малко повече, аз рядко съм се изказвал от тази трибуна, тъй като смятам, че в това Народно събрание понякога има прекалено много емоции, които са вредни, а пък аз от моя скромен обществен опит знам, че емоциите, особено в политиката, са много вредно нещо. Затова се обръщам към колегите – специално колегата Георги Георгиев аплодираше много въодушевено преди малко. Колеги, ще мине и това. Емоциите не са най-доброто нещо в случая, повярвайте ми. Животът не свършва нито с този парламент, нито с това правителство. Нека да избягаме от тези емоции. По отношение на споменаването ми от колегата Иво Атанасов. Да, аз вчера бях прекалено откровен с Вас. Вие знаете, че това винаги е било така и Ви казах: да, господин Тошко Йорданов каза, че Вие сте емоционален човек и ако смятате, че това решение сте го взели под някаква емоция, сте добре дошъл. Това ли беше разговорът?! Можете да потвърдите. Сега, аз от уважение към Вас, наистина имам уважение към всички колеги, които решиха да напуснат и да поемат по друг път, няма да пресъздам един разговор от неделя с Вас, тъй като това би взривило цялата зала и би дало друг ракурс въобще на всички тези, които стоят там, отзад в залата, зад БСП. От уважение няма да го направя.

Няколко неща станаха ясни тук от предните изказвания и ако мога да ги обобщя, като реплика, разбира се, към господин Атанасов. Едното е, господин Биков каза: ние сме мафията. Мисля, че това се чу ясно от тази трибуна, вече знаем всички кой гласува днес оставката на господин Минчев – мафията. Аз съм любител на вратовръзките и смятам че това е един от малкото начини и ние да се изразим облечени в нашите костюми тук. Днес съм с вратовръзка на динозаври и ще Ви кажа какво е общото между мафията в залата и динозаврите. Динозаврите са страшни, обаче ние казахме много пъти: нас не ни е страх. Динозаврите са изчезнали, както и много хора тук ще изчезнат от историята на България и един ден ще бъдат просто една апликация, един мотив на вратовръзката на един народен представител от Промяната. Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Логично слушам днес всички изказвания и стигам до извода да Ви кажа, че една власт, включително и към премиера се обръщам, която не приема парламентаризма – че в нещо има такива процедури и че опозицията има право на собствено мнение,

Мафия е да предаваш националния интерес, мафия е да не управляваш качествено и хората да ти искат оставката. Не е ли това мафия? Не е ли мафия Не е ли мафия това въобще некачествено управление, срещу което всички се изправят? Всичко това е мафия, колеги! И въобще дори не става въпрос за личността на председателя на Народното събрание, колкото и да се опитвате да останете на власт. Тази власт, колеги, е изчерпана! Изчерпана е, приемете го. Така или иначе, ще си отидете – дали ще бъде сега, или след определено време, тази власт е изчерпана! И да не го приемате означава, че въобще не сте наясно с парламентаризма и с демократичното управление – с това, което парламентаризмът предлага.

Уважаеми колеги, нека да спрем с казуса „Северна Македония“, аз не съм адвокат на премиера. Ако е извършил национално предателство, да бъде осъден и да понесе своето наказание в затвора. Аз слушах много внимателно Теди Генчовска вчера. Моят извод от всичко казано от нея е, че политическото решение за казуса „Северна Македония“ е в българския парламент. Нека тогава, когато дойде моментът, да вземем това решение и ще станат ясни много неща. Ако премиерът или който и да е от това правителство е извършил престъпление, българският съд да го осъди и да го вкара в затвора.

счете и до някаква степен за дуплика на казаното от господин Свиленски, защото той спомена предходните председатели на това Народно събрание. Колеги, всички Вие познавате портретите на председателите на Народното събрание, които са окачени на южната част, на отсрещната страна. Още с встъпването на председателското място, съгласно парламентарната практика и традиция на Народното събрание, на същата тази стена бе отредено място за портрета на господин Никола Минчев. Едно празно място, което той вече запълни с мисъл и достойнство със своя пример, с пристойното си поведение, със справедливото отношение и нужното уважение към всички нас – към управляващото мнозинство, към опозицията, към новата опозиция в овчи кожи. За краткото време, в което той заема този пост, Никола Минчев заслужено се нареди сред най-достойните съвременни парламентаристи и български политици, заемали този стол. Но истината, уважаеми дами и господа, е, че днес е тъжен ден. Тъжен ден е за избирателите, за свободното общество и за българския парламентаризъм, тъжен е, защото Вие, новосформираното мнозинство, с това свое гласуване, което предстои да вземете като решение, ще вземете решение да свалите председателя на Народното събрание от същия този стол и да окачите портрета на Никола Минчев на онази стена. Колеги, имам една молба към Вас: когато отмервате своя глас в предстоящото гласуване, моля, спомнете си Радой Ралин,

ще допълня няколко неща за нашия председател на Народното събрание – Никола Минчев, който е перфектен във всяко едно отношение. Никола всъщност е сред най-младите председатели в историята на Народно събрание. Сред най-младите! Същевременно с младостта си той внесе мъдрост и различен подход в работа си, с което с лекота водеше заседанията и успяваше да потуши дори и най-големите пожари. Мисля, че всеки видя това негово качество и той получи заслуженото доверие от всички в тази зала. Никола от първия ден седна на най-високия стол в Народното събрание и започна да води заседанието все едно е правил това цял живот. Всъщност почти всеки от нас беше без никакъв парламентарен опит, но пък показахме, че доста бързо се ориентираме в обстановката, а това е признак на интелигентност. Защото, както казва Стивън Хокинг, интелигентността е способността да се адаптираш към промяната. От друга страна обаче, виждам, че на голяма част от хората в тази зала им е доста трудно да свикнат с промяната.

Господин Председател, благодаря Ви. Господин Министър-председател, дами и господа от изпълнителната власт, колеги! Господин Кьосев, аз искам само да допълня нещо към това, което Вие казахте, нещо, което ще споделя лично за мен. Аз се разделих с моя бизнес и с моя живот, който правех допреди, за да дойда тук, за да сменим госпожа Цвета Караянчева с господин Никола Минчев.

Заповядайте, господин Дилов, имате думата.

аз съм съгласна с Вас, че искането на оставка на председателя на Народното събрание Никола Минчев не изненада абсолютно никой днес. Това е предвидим ход на опозицията, за да види дали ще мине вотът на недоверие към правителството. Доскоро невъзможната коалиция ГЕРБ – ДПС – ИТН е в ход и ние сме изправени пред истинска битка с мафията. Знаехме, че ще стигнем до кризисни ситуации, изправяйки се срещу корупцията.

В днешния дебат, който се проточи може би три часа, ние очакваме всякакви тактики и игрички на задкулисието. Обаче искам да Ви кажа каква е разликата между нас. Ние имаме чест и достойнство, Вие имате интереси; ние имаме идеали и мечти, Вие имате постъпления в сметките; ние имаме силата да се опълчим срещу октопода, управляващ държавата, а Вие сте пипалата; ние имаме достойни лидери, които ни водят с уважение, Вие имате авторитарни лидери с пачки и кюлчета в нощното шкафче! Ние подкрепяме Никола Минчев и аз вярвам, че в тази зала има повече от 121 свестни, честни депутати, дошли да служат на народа си не на себе си, не на партията си, а на хората, които са ги избрали да бъдат тук и да служат на общото благо. Ние сме Промяната и няма да се успокоим и да се откажем, докато не Ви видим вън от политическата сцена.

Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър председател, уважаеми госпожи и господа министри! Логичен дебат в тази политическа ситуация, в която се намираме, а политическата ситуация, в която се намираме е логическо следствие на поведението, което гледаме последните няколко месеца. Първо, бих искал, уважаеми госпожи и господа народни представители, да аплодираме господин Минчев. Дебатът тук не е за личностните качества или личностна оценка на господин Минчев, дебатът е политически. Кой колкото и да се опитва да подменя темата, няма как да се случи. В тази ситуация, в която се намираме, за съжаление, господин Минчев става жертва на, цитирам: „Мафията, задкулисието, корупцията…“ и всичките онези лъжи, които ги слушаме последните няколко месеца, включително, за да стигнем днес от тази трибуна министър-председателят на моята Родина да призовава за етническо противопоставяне. Такова нещо не се е случвало последните 32 години. Надявам се на разум и мъдрост от всички български граждани и да направят подобаваща оценка на тези призиви на министър-председателя. „Движение за права и свободи“ се създаде в много сложна ситуация. „Движение за права и свободи“ 32 години носи отговорна политика, националноотговорна политика в нашата родина България. Различни хора минаха през терена на политиката и заемаха различни длъжности, но „Движение за права и свободи“ остана последователна и не изневери на своята мисия да пазим целостта на нашата родина България, да сме пазители на мира, да сме пазители на сигурността

но и това си има своята логика. До тези прийоми се прибягва от онези участници в политиката, които нямат политическата компетентност, или по-скоро са политически импотентни, но имат мерак да пребивават в политическия терен и онова, за което пребивават на политическия терен, не могат да го изкажат на глас и тогава вече търсят противопоставянето, омразата, разделението, а напротив, с разделение просперитет няма как да има. Просперитет има, когато нацията е обединена. Отговорната политика е да се обединява нацията и да се управлява, да се води към по-добро. Времената са кризисни, има ред кризи: икономически, социални, вследствие на ковид, има кризи вследствие на войната при съседите. В България има политическа криза от неспособността и некомпетентността на тези, които се опитват да противопоставят и обществото и в тази ситуация най-важна, най-голямата антикризисна мярка дори не е оставката на председателя на Народното събрание, а е оставката на това правителство най-лошото правителство за последните 32 години. (Ръкопляскания от ДПС.) Но политическата логика диктува нещата да си вървят по естествения ход дори за тези, които не са разбрали, че са излъгали българския народ и своите избиратели и че вече доверието от тях е оттеглено. Естественият политически ход е да се покаже, че дневният ред на обществото е друг, а не техният дневен ред. От тази гледна точка се дава един знак, символ, ето в Народното събрание Вие успяхте да загубите мнозинството си и като сте загубили мнозинството, най-резонното нещо е да търсите диалога, онова, което на Вас Ви липсва – политическият диалог за изход от ситуацията. Вие и като това не разбирате, нормално е, сега ще видите как един естествен политически ход днес ще се случи, а след това ще се случи и другият естествен политически ход, ще се приеме и Вашата оставка, което е нормално следствие на Вашето поведение. С омраза не може да се управлява, с омраза може да стигнете до парламента, с омраза можете да стигнете и до властта, но с омраза не може да се управлява, а основата на тази коалиция е омразата и лъжата защото 12 години ние от тази трибуна сме правили оценка и сме говорили за модела и Вие днес да дойдете и от тази трибуна нас да ни сочите с пръст – нещо повече, да лепите квалификации по наш адрес, някак си тази демагогия трябва да приключи естествено, по естествен начин, за да се стигне до онази нормалност в политическия терен. В основата на политиката не може да бъде омразата, в основата на политиката стои диалогът, стои уважението към различния, към другия, към различното мнение. В основата на политиката стоят политически ценности, а не отказа от ценности. Политика и коалиция, основана на омразата и лъжата, няма как да продължи и колкото по-рано започнем наистина сериозен политически дебат за изход от тази криза, в която се намира държавата, колкото по-скоро започне истинският политически диалог в търсене на бъдещето на българските граждани и на България, толкова по-добре. Колкото повече стоите и се правите, че не разбирате, че сте несъстоятелни вече, толкова повече ще продължава тази агония. Призивът ми е, недейте да смъквате дебата и нивото

Благодаря Ви, че ми напомнихте. Ще спра дотук и ще продължа после – Вас да Ви чуя, затова ще спра. Аз знам и съм убеден, пак ще ползвам Вашите думички, че господин Минчев има нуждата да бъде освободен от задкулисието, да бъде освободен от мафията, да бъде освободен от корумпираните и затова всички онези разумни, съвестни, умни, красиви, почтени, свободни, свестни, свестни, отговорни, морални, независими и така нататък народни представители ще гласуват за неговата оставка, за да защитим и него. Благодаря Ви. Благодаря, господин Карадайъ. Да предупредя, че след като приключи процедурата с реплики и дуплика, ще дам думата на господин Василев. Заповядайте за първа реплика. ДИМИТЪР

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Карадайъ, с две точки искам да отговоря на Вашето изказване. Първо, това, което казвате, че ние сме сеели омраза, че се основаваме на омразата, казахте и за етническа омраза. Тук съм категорично сто процента изцяло несъгласен с Вас. Основна наша ценност, за която ние се борим, е равенството между българските граждани Промяната“.) Това със сигурност е така и ние, господин Карадайъ, имахме възможност да влезем в безумни, безпринципни съюзи с партии на омразата, които вече действително проповядват етническа омраза. Ние, господин Карадайъ, не го направихме, защото имаме принципи в тази посока. Другото нещо, което Вие казахте, че настоящият дебат е логично следствие от сегашното управление, че въпросът не е свързан с личните качества на господин Минчев. Всички сме съгласни, че той досега водеше това Събрание по един перфектен начин. Вие сте прав, че причината за този дебат е ужасяващото управление, което ние водихме – не влизахме в разговори, не влизахме в схеми, не влизахме в корупционни договорки и естествено, че това дразни и беше тълкувано като някакъв тип омраза. Не, просто ние искаме

Господин Карадайъ, много внимателно слушах Вашето изказване. Вие казахте, че дебатът не е за господин Минчев, а за политическата ситуация в страната. Аз не искам да живея в държава, в която дебатът за председателя на Народното събрание не е за човека, който ще заеме този пост. Дебатът за председателя на Народното събрание е и трябва да бъде за това кой е най-достоен да води това Народно събрание. Не е за нищо друго. До момента, до който постовете са функция на хора, които не присъстват в това Народно събрание, България няма да бъде свободна от точно тази мафия и задкулисие, за която и Вие говорихте. Вие казахте, че ние сме направили призив за политическо противопоставяне, за етническо противопоставяне. Не, господин Карадайъ,

две години ДПС е в политиката и най бедните краища на държавата са там, където са избирателите на ДПС. Но за сметка на това едни от най-богатите хора в държавата са членове на ДПС. Ние не се борим и не проповядваме срещу хората, които живеят в районите, които гласуват за Вас. Ние се борим срещу хората, чиито банкови сметки Вие пълните с начина си на управление, със задкулисните си договорки и с така прословутия диалог, който Вие проповядвате. Този диалог не е за добруването на българските граждани.

говорите с надежда за нашето пребиваване на политическия терен, с надеждата, че ние сме нещо временно, което ще отмине. Ето Ви още една новина – няма да отмине. Това е началото на една промяна, която българското общество поиска и която то ще иска по площадите всеки ден, докато тя не се случи, независимо от опитите да се сформират изкуствени мнозинства, които са абсолютно безпринципни. които са абсолютно безпринципни и имат за цел само едно – да продължат всички схеми, които ние започнахме да спираме. Това е в основата на Вашето мнозинство. И да, знам, че много Ви пречим. Ще продължим да Ви пречим, независимо дали сме на власт или не. Ще останем тук и ще си отвоюваме държавата обратно с всички средства на парламентаризма. Вие казахте, че най-добрата антикризисна мярка щяла да бъде оставката на правителството. Да, това наистина ще бъде най-добрата антикризисна мярка за кюлчетата, шкафчетата, крадците на Капитан Андреево и всички, които се опитват да заграбят милиардите на българския народ за собствено ползване, вместо те да отидат за пенсии, здравеопазване и образование.

Толкова дълбока криза, господин Карадайъ, че Вие сте готови да се прегърнете с ВЪЗРАЖДАНЕ, за да свалите това правителство. Толкова е дълбока кризата за хората, които Ви дърпат конците и си седят в сараите… …и си седят в сараите, и оттам се опитват да управляват държавата.

да изчакаме малко. Виждам, че дебатът полека-лека преминава към този, който ще водим другата седмица, но това, което може да направим, господин Карадайъ, е по начина на водене да кажете каквото смятате за необходимо,

не знам за кого говорите, но тук случайни минувачи няма. МУСТАФА КАРАДАЙЪ: И аз не знам кои са случайните минувачи, но се обръщам към случайните минувачи. Няколко неща има да се кажат, които ясно трябва да ги чуе тази зала, защото има едни случайни минувачи, които не знаят какво се случва в моята родина България. На десетилетия опити за насилствена асимилация резултатът беше създаване на нелегална организация през 1985 г. от господин Ахмед Доган. (Ръкопляскания Всеки, който се интересува от онова, което се случва в моята родина България, може да го чете и да го научи. Нелегалната организация, за съжаление, беше разкрита 1986 г. и ръководителите бяха в затворите. Обаче от затворите организираха мирните майски протести през 1989 г., срещу които комунистическият тоталитарен режим застана с танковете и автоматите. И днес четем от стенограмите на тогавашната власт каква е целта: „От 250 до 350 хиляди български граждани мюсюлмани трябва да ги изселим от България.“ Това пише в стенограмите оттогава. Този резултат го видяхме 1989 г. И когато излязоха от затворите декември месец 1989 г. в онази ситуация на пресните гробове от опитите за насилствена асимилация десетилетия наред още от 60-те години, и пресните гробове от 89-а година – мирните майски протести, съумяха в България да направят така, че господин Доган да говори за философията на заедността, господин Доган да говори за български етнически модел, господин Доган да говори против реваншизма и да успее да го наложи като политика в България, а не на противопоставяне. И днес някои случайни минувачи да ползват името на господин Доган ей така за щяло и нещяло, господин Председател, малко не кореспондира с историята, нито с тяхната значимост, независимо какво виждат в личното си огледало.

Вие, които дойдохте и правите и досега вместо държавна политика в името и за хората, Вие правите политика, или се опитвате да правите, в името на фирмите на мафията и задкулисието. Точно това се опитвате да правите! И затова, уважаеми господин Председател, когато ние говорим, че се борим срещу крадците и че се борим срещу задкулисието, и че се борим срещу мафията, да, ще продължаваме да се борим. Нито Вашият гьонсуратлък, нито Вашата наглост, нито Вашата арогантност могат да ни спрат да защитаваме

Ще имаме възможност това да го направим и другата седмица с още по-големи подробности. Да не забравяме каква е темата на днешната ни дискусия, но усещам, че доста се поумори залата, затова давам 20 минути почивка, след което ще продължим.